Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Доколкото трябва формално да спазим процедурата по

Уважаеми народни представители, упълномощена съм от мнозинството в Председателския съвет да говоря пред Вас и да направя номинация, но преди това 10 пъти гласувахме за три дни! Десет пъти без резултат! Всички сме единодушни, че така се блокира парламентът и че трябва да намерим решение. Позволете да добавя, че така убиваме парламентарната демокрация и отваряме пътя на едноличната власт в България. Позволете да добавя, че така излагаме народа си на риск през следващите зимни месеци – от висока инфлация, високи цени, ниски доходи, бедност и неравенство, както и българската икономика от липса на предвидимост и предсказуемост и възможност да произведе онзи брутен вътрешен продукт, който е необходим на страната. Всички сме единодушни, че това не може да продължава и трябва да намерим изход от ситуацията, и опитахме всичко – най голямата, втората, третата политическа фигура, неполитическа. Малко насилихме и Конституцията с предложения за двама председатели, с предложения една партия да предлага от името на други партии и всякакви екзотики си позволихме. Е, няма изход от тази ситуация. Трябва да проявим минимум разум, за да тръгне парламентът, за да започнем да приемаме важните социални и икономически закони, законите по Плана за възстановяване и устойчивост, но най-вече за да кажем, че като парламентаристи твърдо заставаме зад парламентарната република в България и ще я браним с отговорност и с достойнство пред държавата, пред партньорите ни и пред народа ни. Упълномощена съм от мнозинството, казвам в Председателския съвет, защото не постигнахме съгласие. Имахме намерение и желание 240 да се обединим, да застанем зад една кандидатура и да вървим напред, да решаваме въпросите на хората и на България. Не го постигнахме – но постигнахме необходимото мнозинство за издигане и подкрепа на председател на Народното събрание. Предлагаме Ви най-принципното отношение, което всъщност вече обсъждахме, но не се случи. Предлагаме Ви да се върнем на него да номинираме и номинираме от името на мнозинството в Председателския съвет от четири партии, номинирам по най-принципния начин най възрастния депутат – Вежди Рашидов.

Придържаме се към духа на Конституцията, която казва, че най-възрастният трябва да открие първото заседание, тоест дава му се почит, уважение към неговия житейски опит и мъдрост, в случая Вежди има и парламентарен опит. Днес да излъчим и заместник председатели, да започнем работа по комисиите, подготовка за Правилника за работа на Народното събрание и да вървим напред.

И, уважаеми народни представители, дори и това да изисква някакъв партиен компромис, в случая до такава степен ударихме дъното, че е много по-важно да помислим за България и за българския народ. Нека да започне работа Четиридесет и осмото народно събрание. И на добър час!

Не, елате от трибуната да го направите, господин Петков. Уважаеми дами и господа, моля за 15 минути почивка.

Само минутка, уважаеми колеги. Уважаеми господин Председател, да уточним нещо, искам да уточним нещо. Процедурата почивка от името на парламентарна група се взема, когато има Правилник, по Правилника е така. Ние не сме приели решението, че работим по Правилник (ръкопляскания от Второ, от името на парламентарна група може да се поиска процедура, когато има конституирани парламентарни групи. (Шум и реплики.) Такива няма. Почивка има право да даде само председателстващият. Колеги, нека да спазваме тогава Правилника. Моля Ви да не ми се сърдите, тъй като всичко днес за мен е ново

Ще гласуваме това предложение – така ли, колеги? (Шум и

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Председател, процедурата ми е към Вас. В това дълго заседание – вече няколко дни, Вие дадохте възможност на другите парламентарни групи – когато поискаха почивка, Вие им я дадохте. Така че е Ваша отговорност според мен, като най-възрастния, най-разумния и най-диалогичния човек тук, да подходите като пръв сред равни и да адресирате всички парламентарни групи поравно. (Шум и реплики.) Когато другите парламентарни групи си поискаха почивка, Вие им я дадохте. Това е наше право, ние си я поискахме, моля да го уважите. Благодаря. Уважаеми колега, за първи път преди гласуване поискахте почивка. Току-що ми беше съобщено, че първо, гласуване, след това – почивка.

действително това за парламентарните групи формално е така – те се изчитат от избрания председател в края на заседанието момент само, секунда, господин Пеевски, съобразно решенията за образуване на парламентарни групи, входирани в началото на това заседание онзиден. Вие Вие в рамките на настоящото вече тридневно заседание давахте почивки винаги, когато народен представител е искал това да се случи. Това е принципно правилният подход, който поддържам. Смятам, че най-добре отразява и духа, включително и на вчерашната дискусия, на разбирателство между народните представители, хайде да не използвам термина „парламентарни групи“, щом сме толкова стриктно формални. и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание никъде не пише, че той е ограничен за времето на работата на Четиридесет и седмото народно събрание, няма преходна разпоредба, която да ограничава приложението му темпорално. Нека бъдем максимално конструктивни един към друг. Не мисля, че петнайсетте минути почивка ще доведат до някакво такова сътресение в работата на Народното събрание. Това, което каза господин Цонев – впрочем това е прецедент от откриването на работата на Четиридесетото народно събрание – 2005 г., тогава има такава поискана почивка от парламентарната група на ОДС и тогава временният председател не е дал точно с тези мотиви. Предполагам, че господин Цонев си го спомня този случай, защото това е първият му мандат като народен представител от ДПС тогава, без да броим предходния му от СДС. (Ръкопляскания от „Продължаваме Промяната“.) Не смятам, че това отразява духа на парламентаризма. Затова Ви моля да се придържате към установената от самия Вас практика вчера и онзиден – да давате почивка, когато това е поискано от народен представител. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Току-що, колеги, се върнахме от почивка, която мисля, че беше достатъчно дълга, и всеки, който имаше какво да каже по по времето на почивката, мисля, че имаше възможност да го каже на Председателския съвет. Това, което се реши на Председателския съвет, мисля, че съвсем коректно госпожа Нинова представи тук, от трибуната. След решението на Председателския съвет имаше възможност всяка една от групите, които все още не са формално конституирани, да си проведе своите съвещания, заседания и да предприеме необходимите действия, които трябва да се извършат сега, в момента, по време на заседанието. Явно някои хора, някои народни представители изобщо не искат да има Народно събрание – направо да са си на власт, защото са единствените носители на истината, на правотата, на правото, на справедливостта, без да има значение какво пише в Конституцията и законите на страната. Изборите показаха, че народът не мисли като тях. Не са единствените носители на истината, на правотата, на правото, на справедливостта. Правото и справедливостта са заложени в Конституцията и законите на страната. Опитват се тук един-два дена, включително в ситуация, в която се намира изход от тази патова ситуация, намирайки изход, пак наново да се опитват да върнат нещата в изходна ситуация. Опитват се предизборно, маркетингово да си се харесват на своите си избиратели, а не следизборно, тъй като изборите съвсем скоро приключиха, тук да вършим работа в полза на хората, в полза на народа

няма да има нужда от социолози, политолози и всякакви други анализатори за поведението на тези народни представители, а по-скоро ще има нужда от психолози и психиатри.

да се ръководи от най-възрастния народен представител. Изпълнихме и ал. 2 – положихме клетвата, която е предвидена в ал. 2, и се заклехме във всичките си действия да се ръководим от интересите на народа. Да продължим да се ръководим от интересите на народа, а не от маркетинговите ни мераци. Затова това, което предложи и госпожа Нинова, вече сме в ситуацията на ал. 3 – избор на председател и заместник-председатели, тъй като вече трети ден се занимаваме с тази тема, може да официализираме ал. 1. Така или иначе е предвидено в ал. 1 най-възрастният да председателства първото заседание, да продължи да председателства Народното събрание, а както виждаме колко трудно може да се получи съгласие в Народното събрание, най-вероятно няма да бъде и дълъг животът на това Народно събрание. Тогава в предизборната ситуация всеки по свой си начин да се опитва да се харесва на избирателите и народа. Моето предложение е да гласуваме. Има две предложения. Имаше направено решение на Председателския съвет – да продължим, да си изберем председателя, след гласуването да направим почивка, всеки да си предложи заместник-председателите. Да конституираме конституираме ръководството на Народното събрание, за да може Народното събрание да започне да се занимава с важните задачи. Важните задачи, важните теми за хората, важните теми на народа,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, процедурата ми формално ще е отговор на предходна процедура. Може да го тълкувате като изказване, както прецените, колега. В момента правилник няма, в момента не действа и старият правилник, но това е друга тема, но тема във връзка с тази, която коментираме. Също, господин Председател, не смятам, че в момента е най-важното с процедурни хватки или номера да блокираме за още незнайно колко време процеса по избор на председател, който беше блокиран достатъчно дълго време. Няма да повтарям, че всички опитахме да положим усилие, че постигнахме това, което е възможно. Възможното е, че се обединихме около кандидатурата на единствения, който успя вчера да обедини по някакъв начин българското Народно събрание. Считам, господин Председател, че следва да преминем към избор на двете номинации – балотаж няма да няма да се наложи очевидно, да обявите избрания и тогава може да се даде почивка на колегите, в случай че сте обявили парламентарните групи, внесени в Деловодството на Народното събрание, от името на парламентарна група, за да имат колегите време да номинират своите заместник-председатели. Така че, господин Председател, настоявам да преминем към процедура на гласуване на номинираните. Благодаря.

Господин Рашидов, вчера аз бях един от народните представители, които станаха на крака и Ви аплодираха. Както отбеляза господин Карадайъ, вече трети ден ние се опитваме да изберем председател на Народното събрание. В този процес „Продължаваме Промяната“, както заявихме, беше и продължава да бъде конструктивна опозиция. Ние издигнахме наш кандидат, който не събра гласове.

значително по-умерен, за да започнат разговори, за да може да има колегиалност, за да излезем от тупика, в който ни вкара, ако мога да си позволя една по-остра реплика, колеги, политическата немощ на първата сила да събере мнозинство за председател и да изпълни разпоредбите на Конституцията, които изискват 121, а не 103 гласа за избор на председател. След три неуспешни опита ГЕРБ също оттеглиха своята номинация. Радвам се, че след или пет неуспешни опита и БСП оттеглиха своята номинация. Когато се види, че един кандидат не може да събере мнозинство, най-конструктивното нещо е този кандидат да бъде оттеглен. Разбрахте го след третото гласуване, а БСП след петото. Господин Рашидов, Вие вчера казахте, че нямате желание да ръководите Народното събрание. Моят въпрос към Вас сега е: Вие имате желание да ръководите Народното събрание, или или правите това като последен акт, който да разреши така създалата се политическа криза? Това, което ние искаме в най-конструктивен тон, след като Вашата кандидатура е издигната, 15 минути точно по часовник, за да можем за да можем да проведем консултации в нашата парламентарна група, след което, колеги, ще преминем към гласуване. Има очевидно събрано мнозинство за господин Рашидов, ние няма как да спрем това мнозинство, ние нямаме желание да спираме това мнозинство. (Шум

Аз не мога да разбера защо има съпротива срещу това? Три дни заседаваме, тези 15 минути ли ще се окажат критични?! Ако тези 15 минути според Вас ще се окажат критични, защо смятате, че ще се окажат критични? Защо? Това, което и вчера заявихме, е, че трябва да има нормален процес и базисно ниво на колегиалност. Колеги, ако в момента така новосформираното мнозинство, за да прикрие

Първо, господин Василев, аз не съм казал дали давам почивка или не. Вие започнахте директно дебата и не сте ме чули като председател какво решение взимам. Моля Ви, не изпреварвайте тези неща Вие пожелахте да има дебат, а аз по най-човешкия начин Ви давам тази възможност наистина да се изказвате и дебатирате. Второ, сигурно ще се съглася, тъй като трябва да имам уважение към всички парламентарни групи за 15-те минути. Трето, още не съм казал дали ще ставам председател или не. Както вчера се изказах, сигурно ще се наложи да говоря и аз пред Вас, защото това, което трябва да се случи след такова като вчерашното изказване, е висока отговорност и ходене по лед. Ще трябва да сложа на кантара кое е по-важно – моята личност или българското общество, което чака нещо? продължавам с уважение към всички парламентарни групи и, разбира се, след изказванията, аз ще дам почивка 15 минути и сте прав. Чудя се какво повече може да се случи от тези 15 минути, освен парламентът да отиде на изходна позиция? Но това сигурно ще бъде последното, защото четвърти ден вече би било престъпление, не само неуважение към българския

Господин Председател, съвсем нормално е вече всички да сме уморени, но не е нормално да не зачитаме абсолютно никакви правила, колеги, не го казвам случайно. Казвам го, защото става все по-тъжно и жалко това, което се случва. На Председателския съвет, господин Василев, Вие не присъствахте, но присъстваха господин Петков, господин Минчев, господин Гюров. Господин Петков и господин Минчев бяха в председателския кабинет, когато всички, които номинирахме господин Рашидов, заявихме, че нямаме нужда от повече време освен времето, в което всеки един от нас ще запознае парламентарната си група с това решение и ще се върнем отново в председателския кабинет и това стана. Всички бяхме отново и господин Петков също. Всички знаем позицията на всяка от парламентарните групи и на Вас като самоопределила се конструктивна опозиция, която довчера искаше да има председател на парламента. Но сега вече се превръщаме в разрушители на всякакви парламентарни правила и трети ден рушим държавността. Моля Ви, както както забелязахте, председателят Рашидов ще уважи искането за почивка, но няма да стане нищо опасно, ако първо проведем избора. По отношение на обратното. Какво ще стане, ако не го изберем? Ще покажем още веднъж неуважението неуважението към правила, процедури, Конституция и най-лошото – неуважение към българските граждани, които вече не ни мразят,

моля Ви! Господин Рашидов, моля, преминете към процедурата на гласуване на кандидатурите. Моля Ви, не давайте повече възможност на изказвания от парламентарните групи, които да бъдат по процедурни въпроси в един и същи контекст, защото Правилник няма. Работим в състояние на сериозно политическо противопоставяне отново. Моля да проявим разум, да се успокоим, да гласуваме и след това да имаме почивка. Господин Рашидов, призовавам Ви още веднъж да преминем към процедура на гласуване. Благодаря.

Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Рашидов, аз също вчера станах да Ви поздравя за речта, която направихте, беше много впечатляваща. И един от големите уроци, които аз научих от Вас, е, че в такъв момент човек да се откаже от пост, дава пример на всички нас за смирение, за което Ви благодаря. Току-що минаха вече 15 минути. Колеги, защо ние ги поискахме тези 15 минути? Учудихме се и предполагахме накрая на Съвета, че ще има предложение от ГЕРБ за номинацията на господин Рашидов. Това беше очаквано, което не беше очаквано, е, че тази номинация дойде от БСП. (Шум и реплики.) Ето защо ние искаме 15 минути след три дни да обсъдим в нашата група как ще гласуваме на този избор. Ако имате проблем с едни 15 минути, след като беше учудващо предложението за нас, че дойде от БСП, мисля, че имаме въпрос, който

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Петков! Вие бяхте на Председателския съвет и много добре разбрахте, бяхте информиран, че това е решение на четири политически партии. „Продължаваме Промяната“, „Демократична България“ и ВЪЗРАЖДАНЕ казахте, че няма да участвате в издигането. И това не е номинация нито на БСП, нито на ГЕРБ, нито на „Български възход“, а четирите партии издигаме господин Вежди Рашидов. Недейте да спекулирате. Ако тези 15 минути са Ви били нужни, за да

и „Движение за права и свободи“, издигат господин Вежди Рашидов, за да може българският парламент да започне да работи, за да може да имаме възможност да си искаме по 15 минути почивка, след като гласуваме Правилника за работата на Народното събрание. (Ръкопляскания

Благодаря и аз. Господин Петков, вижте, започва разделението. Госпожа Нинова се изказа пред Вас и пред всички много ясно и точно. Безкрайността в парламента и цикленето на едно място трябва да спре. Когато трябва да бъде избран председател, се търси максималният консенсус, в което няма нищо лошо. Когато това е болшинството, прощавайте, но аз имам обяснение за какво бих приел и за какво не бих приел – отново едно хубаво изказване ще Ви направя.

и това, което чухме от господин Василев, и от господин Петков, се вижда, че тяхната идея е да имат деструктивна роля, а не да търсят изход от ситуацията и решение на въпросите, да търсят начини как да блокират и да рушат. В момента те го споделиха от трибуната на Народното събрание. Изненадата за тях не е изненада, защото на Председателския съвет за всеки един беше ясно, но изненадата за тях е, че има мнозинство, което вече намира изход от създалата се ситуация и те вече са в ситуация, в която

на правота, на справедливост и право, а че има едни правила, по които нека да върви мнозинството в тази зала, да търсим изходи и явно това Народно събрание ще има много кратък живот. Но не бива всички ние тук присъстващи да ставаме заложници на едни прищевки и да рушим авторитета на институцията Народно събрание. Благодаря Ви.

Смятам, че, първо, това не е етично. В момента, слушайки Вас, моите уважения, но слушам и болшинството, което излезе да говори. Винаги малцинството трябва да отстъпва пред болшинството, от дете така го знам. Затова ще Ви приканя към гласуване (ръкопляскания) Разчитам всички да гласувате по съвест, кой както иска.

въпреки че не е юрист и няма този тип парламентарен опит, поне се поколеба какво да направи. Но неговото произнасяне беше много важен елемент от това, което се формира като някаква атмосфера, или както каза господин Карадайъ, мнозинство, което се оформя. ХРИСТО ИВАНОВ: Извинявайте, господин Карадайъ, може ли да се изкажа? Някак си този тон, дето вчера го спазвахме толкова свещено, ходехме на пръсти около него, много бързо се изпари. Мнозинството е за избор на председател, но то започва да се налага в залата, при положение че, първо, нека да Ви припомня... Извинявайте, може ли, нека да...

но тази тема изобщо не е ясна. Второ, ние досега давахме и работихме при условията на парламентарен обичай и спазвахме всички елементи на Правилника, въпреки че него го няма. Тук тече някакво позоваване на решение на Председателския съвет. Ами, ако няма Правилник, няма и Председателски съвет, уважаеми колеги. Тези неща не са въпрос на някакво губене на време с процедурни спорове. Те са въпрос на това какво се случва в момента, уважаеми господа и дами, защото ние от „Демократична България“ положихме всички усилия да намерим начин да се случи компромис, който да отчита факта, че не може да се формира политическо мнозинство. Включително на последния Председателски съвет

защото вече се беше оформило мнозинство за избор на председател, което сега ще видим. Това мнозинство обаче в момента много бързо излезе от добрия тон, много бързо излезе от прилагането на консенсусния подход да прилагаме парламентарната конвенция,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Хайде да укротим малко топката, искате ли? Наистина няма смисъл да излизаме от добрия тон, който беше вчера. Питате, и тук, господин Иванов, много бързо се излиза от добрия тон, да, много бързо. И знаете ли кое ме извади от добрия тон? Ще го кажа, за да можем да се върнем в добрия тон, с това намерение излязох да говоря. На Председателския съвет знаем какво ще се случи, като влезем тук – ще бъде издигната кандидатурата на господин Вежди Рашидов, ще бъде съобщено, издигната от госпожа Корнелия Нинова, колегите от „Продължаваме Промяната“, от ВЪЗРАЖДАНЕ и от ДБ имат друга позиция. Ако беше нужна почивка нещо да се направи, още на Председателския съвет можеше да се каже: да не влизаме още половин час, защото имаме още нещо да свършим. Ние влизаме тук, господин Иванов, към Вас се обръщам, прави се номинацията и – 15 минути почивка. Какво се случи с правенето на номинацията, та не можеше почивката да е преди това? Разбира се, че сме заредени с недоверие. Разбира се, че зад това виждаме опит за бламиране или опит за една примерно трибунка, на която да се съобщи: „Ето го новото мнозинство.“ Пропагандни ефекти. Не казвам, че така ще стане, гадая на база опита. Е, това бонтон ли е? Като искате да си правите трибунка, ако това е, не казвам, че е това, направете я, кажете: „Нека след половин час да започнем заседанието.“ Започваме го, хората слушат, гледат, виждат, че е постигнато някакво решение от някакви хора там, вразумили са се малко, и изведнъж почивка.

Едно такова действие, което не могат да си го обяснят другите, защото няма логика в него! Не, няма, няма! За да има едно действие логика, не трябва да е само в твоята глава, и в главите на другите трябва да е – другите, с които работиш. Благодаря Ви.

Даже ми е неудобно да си спомена името, но тъй като съм номиниран, гласуваме Вежди Рашидов. Моля всеки по съвест да гласува, както е решил.

Не се приема предложението. Уважаеми колеги, само обещах да се изкажа, защото аз съм на много тънък слой лед.

Скъпи колеги, обещах Ви и аз да кажа нещо, преди да пристъпим към избирането на заместници. Снощи получих над стотина и повече есемеси и много обаждания. 60% ме упрекнаха – пазя ги, мога да ги предоставя – за това, че съм отказал, защото 60% искат да имат държава, да има парламент. Аз лично 100% на тези години, след като съм бил два пъти министър, след като съм бил шест мандата депутат, дълбоко в душата си ми се искаше да се отдам на внуците си. Днес се получи нещо интересно. Госпожа Нинова не го направи първа, защото ми е противник, направи го, защото е националноотговорен човек. Тя винаги е била Аз им казах: бих приел само ако има болшинство, защото по-добре, колкото да е къс този парламент, колеги, да започнете да работите, защото хората – зима идва, и ще бъдат много унизени и гладни. Ваше задължение е да се грижите за тези хора. Вчера Ви казах и отново казвам: бъдете близо до тях и чувайте болките им, защото ще изкрещят в един момент. Това не е упрек. Не е честно три дена ние да се шегуваме с народа. Да се шегуваме помежду си и парламентът не е сатиричен театър. Тези ръкопляскания, които правите, нищо страшно не е станало, не сме в театъра. Ние сме тук единствено да работим, да спорим, да търсим верния път и да излезем с правилно решение, и нищо друго. Да престанем да си ръкопляскаме, да се хванем за работа. Когато болшинството казаха, че има болшинство, аз не съм безотговорен човек, колеги. В името на хората, които желаят парламентът да работи, след това изказване, което аз направих от сърце и честно, днес Ви говоря отново от сърце и честно. Ще жертвам част от моите останали години в името на българския народ и за никой друг. Аз ще умра на тази земя, моите години ме водят натам, и тя е свещена за мен, защото думата родина идва от думата род, а костите на моите родители седят по Кърджали, на моята земя мой патриотизъм, от тези два квадратни метра. Никой няма правото да ми стъпче и да ми отнеме тези два квадрата. Затуй, скъпи мои приятели, обещавам Ви, че ще се опитам да работя с всички Вас колкото време имаме за това. Обещавам да съм консенсусен. Обещавам да се вслушвам в думите Ви. Ще ги подлагаме на разисквания. И отново Ви моля, намалете перченето. Не ви помага, пречи Ви, колеги. Вие сте мъже, и то големи мъже. (Шум.) Намалете липсата на разум, а влагайте повече разум. Пак сте големи, пак сте мъдри и хората чакат вашите решения. И това е единственото, заради което се съгласих. Един сантиментален момент. Снощи от Маями ми звъни Христо Стоичков всички знаете, че той е един велик българин, добър мой приятел, не го крия, рано сутринта, късно следобед у нас, плачеше след това изказване. И последната дума на този велик българин

Патриотизъм е националната отговорност – и нищо друго. Всичко останало е на втори план. И второ, не се дръжте като хора, които между отделните партии, все едно че едните са прокажени. Всички тук сте легитимни български граждани. Винаги ми е било на устата да кажа: сатанизирайте една или друга група или както ДПС чувам напоследък непрекъснато: „Ние с това няма…“ Ами и те са българска партия, колеги. Не обиждайте българските граждани от турски произход! Не го правете никога! Те са добри хора, те са истински граждани, те са строителите от Строителни войски, които построиха това, което Вие наследявате. И днес по всички сгради са отново те, те са чувствителни, разговарях с мои приятели. Не се делете. Ние всички имаме недостатъци, аз хеле – много. Виждате, че един човек го направих милионер с образа си, като колегата Трифонов. Понеже, ако играе себе си, няма да изкара пари – най съм му удобен аз. И винаги ме играе – има нещо единствено обидно. Винаги ме играе – нали трябва да ми се направи портрет. От осем години… аз, който съм бил изключително добър пушач,

И водката е питие. (Смях.) Скъпи приятели, това е в рамките на шегата, но образи се градят така. Аз съм наясно, че от днес нататък започват образите да се градят. Казвам го не за друго – Фейсбук работи. Затова пазете себе си, колкото и да работи Фейсбук, работете и Вие. Колкото да не Ви харесват, харесвайте себе си. Желая на този парламент искрено на добър час, приятели! Бъдете живи и здрави! Благодаря Ви, господин Председател. Сега Ви моля да обявите наименованията на парламентарните групи, за да имате възможност да дадете 15 минути почивка, която беше поискана от колегите от „Продължаваме Промяната“, време, в което всички ще можем да

Първо, господин Рашидов, поздравления за Вашия избор за председател на Народното събрание! Аз се радвам, че имаме председател и можем да започнем работа. Ние заявихме, че ще бъдем конструктивна опозиция, и смятам, че до момента се държим като такава. Три дни преди началото на парламента обявихме, че ще издигнем наш кандидат. Нашият кандидат не събра подкрепа от залата. За съжаление, кандидатът на най-голямата политическа сила също не събра подкрепа от залата. Когато видяхме, че това вкарва страната в блокаж, ние оттеглихме нашия кандидат, за да не пречим на процеса. Нещо повече, вчера и с Ваша помощ се наложи тон на дискусия, който според нас е доста по-подобаващ за българския парламент и за съжаление, е много рядък – на база на моя опит в парламента. Радвам се, че този тон на дискусия доведе до избор на председател. Причината ние да поискаме тази 15-минутна почивка, господин Цонев,

ние тествахме какво е отношението към опозицията в този парламент. Какво е отношението към опозицията в този парламент и за съжаление, госпожо Атанасова, видяхме, че отношението към опозицията в този парламент е: „Болшинството прави каквото си иска.“ Изрече го господин Рашидов. (Шум и реплики.) Това е отношението към опозицията в този парламент, затова ние гласувахме „против“, а не „въздържал се“. Господин Рашидов, колеги! Има причина защо отне три дни да изберем председател и тази причина е, че има огромно разделение и невъзможност да говорят различните – даже хора в парламента, да не говоря за партийни групи.

това, което в момента се случва в парламента, е срам. (Шум Ние сложихме фасада, която да прикрие нашата невъзможност да постигнем съгласие. Това е, което избрахме – фасада, която да прикрие нашата невъзможност да постигнем съгласие. Да, може би това трябва да бъде още една стъпка по пътя напред, но аз не съм сигурен дали тази стъпка не е назад или встрани. Защото, колеги, ако по този начин ще работи този парламент, следващия път няма как да направим фасада, следващия път ще трябва да решим проблемите наистина и е по-добре да решаваме проблемите по-рано, отколкото да се преструваме, че проблеми не съществуват. Благодаря Ви.

Откога си нямаме доверие в процедурите? Уважаеми господин Председател, честито от името на моята парламентарна група и от мое име! Процедурата ми е лично обяснение, господин Василев се обърна към мен. Господин Василев, аз това обясних, че имахте повече от 45 минути – всички имахме, да обсъдим как ще гласуваме това предложение. Дойде господин Янев, каза, че ще го подкрепят – това е решила групата. Дойде господин Кирил Петков и каза, че няма да подкрепите това предложение. Ето това буди недоверието. Има време да се вземе решение, пристигаме тук, искаме процедура, за да отидем да го вземем след това. Това разваля бонтона, пак да кажа.

български гражданин, творец, политик и така нататък. Ако ние така тръгваме към много трудните избори, които правим, с такива констатации, наистина крачките няма да са напред, а ще са встрани и назад. Да застанем, избрали сме го, да продължим напред с добрия тон. В една кариера човек повече преглъща неуспехи, отколкото успехи. Да се научим да ги преглъщаме. Благодаря Ви.

Може ли след почивката, или сега? (Шум и реплики.) Добре. Още малко търпение, колеги, да съобщя и да прочета парламентарните групи.

„На основание чл. 13, чл. 14 и чл. 15 от ПОДНС бе проведено общо събрание на народните представители, избрани от изборни райони с регистрация на Коалиция ГЕРБ-СДС на проведените парламентарни избори на 2 октомври 2022 г., което РЕШИ: 1. Образува парламентарна група на народните представители, избрани като регистрации от Коалиция ГЕРБ-СДС на проведените парламентарни избори на 2 октомври 2022 г.

Приложения: 1. Решение за съставяне на парламентарната група „Продължаваме Промяната“. С уважение, Андрей Гюров – председател на парламентарната група „Продължаваме Промяната“

взеха решение за образуване на парламентарна група и наименование „Движение за права и свободи“ на проведеното заседание на 18 октомври Изпълнени са всички необходими условия по чл. 12, чл. 13 и чл. 14 от ПОДНС. Налице е минималният необходим брой народни представители за образуване на парламентарна група, всеки от които не членува в друга парламентарна група. Моля, на основание чл. 13, ал. 2 и ал. 3 от ПОДНС да регистрирате парламентарната група „Движение за права и свободи“ и нейното ръководство в специалния регистър на Народното събрание

2022 г. се проведе заседание на народните представители от Политическа партия „Движение за права и свободи“ със следния 1. Сформиране на парламентарна група „Движение за права и свободи“; 2. Избор на ръководство на парламентарната група на ДПС; 3. Избор на кандидат за заместник-председател на Народното събрание от парламентарната група на ДПС.“

октомври 2022 г., в град София народните представители, избрани от кандидатските листи на Коалиция „Продължаваме Промяната“, регистрирана за участие в изборите за народни представители

Народните представители образуват парламентарна група с наименование „Продължаваме Промяната“; 2. Избира ръководство на парламентарната група в следния състав: председател – Андрей Атанасов Гюров, заместник-председатели – Калоян Тонев Икономов, Петър Николаев Куленски, Венеция Огнянова Нецова-Ангова, Настимир Ананиев Ананиев, Калина Бориславова Константинова, секретар – Снежана Великова Апостолова.“ Това е, колега. Нали това трябваше да прочета? Да. Добре, благодаря.

Изпълнени са всички необходими условия съобразно чл. 12, чл. 13 и чл. 14 от сега действащия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Налице е минималният необходим брой народни представители за образуване на парламентарна група, всеки от които не членува в друга парламентарна група.

На проведеното заседание по дневния ред присъстващите народни представители от партия ВЪЗРАЖДАНЕ взеха следните решения: По т. 1 от дневния ред се взе следното решение: Сформира парламентарна група с наименование ВЪЗРАЖДАНЕ. Гласували: за 27 присъствено, против няма, въздържали се няма. По т. 2 от дневния ред се взе следното решение: Избира ръководство на парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ, както следва: – Костадин Тодоров Костадинов – председател на парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ; – Петър Николаев Петров – заместник-председател на парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ; – Николай Георгиев Дренчев – секретар на парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ.

„БСП за България“ за участие в парламентарните избори на 2 октомври 2022 г. и във връзка с чл. 12 и чл. 13 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

1. Образува парламентарна група на народните представители, избрани с листата на Коалиция „БСП за България“; 2. Името на парламентарната група е: парламентарна група „БСП за България“; 3. Избира Корнелия Петрова Нинова за председател на парламентарната група „БСП за България“; 4. Избира ръководство на парламентарната група „БСП за България“ в състав:

Приложение: Препис-извлечение от решенията, взети на заседания на общото събрание на избраните народни представители от Коалиция „БСП за България“ за образуване на парламентарна група „БСП за България“, и списък на членовете на ПГ на ПГ БСПБ със саморъчно подставени подписи. Парламентарната група „БСП за България“ няма печат. Корнелия Нинова.“ „С настоящото Ви уведомяваме, че народните представили от Коалиция „Демократична България“ взеха решение за образуване на парламентарна група с наименование „Демократична България“ на проведено заседание на 18 октомври

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Налице е минималният необходим брой народни представители за образуване на парламентарна група, всеки от които не членува в друга парламентарна група. На основание чл. 13, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да впишете парламентарната група „Демократична България“ и нейното ръководство в специалния регистър на Народното събрание и това обстоятелство да бъде съобщено на първото заседание. Председател на парламентарната група на „Демократична България“ – Христо Любомиров Иванов, и трима заместник-председатели на парламентарната група – Надежда Георгиева Димитрова, Людмила Николаева Илиева, Владислав Панчев Панев. Решение за създаване на парламентарна група; 2. Протокол за избор на ръководство на парламентарната група. София, 19 октомври 2022 г. Христо Любомиров Иванов – председател на парламентарната група на „Демократична България“.“

на проведените парламентарни избори на 2 октомври 2022 г. РЕШИ: 1. Образува парламентарна група на народните представители, избрани като регистрации от КП на проведените парламентарни избори на 2 октомври 2022 г. 2. Името на парламентарната група е „Български възход“. 3. Избира ръководство на парламентарната група „Български възход“ в състав: председател – Стефан Янев, заместник-председател – Виолета Комитова, секретар – Георги Самандов.“ Колеги, това е. Двадесет минути почивка.